Hvala vama. Odgovor na repliku.

Odgovor na repliku.

Odgovor na repliku.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Molim predlagatelja gospodina Mihovila Škaricu, državnog tajnika u Ministarstvu uprave da nam da uvodno izlaganje. Zahvaljujem potpredsjednice. Na stolu je Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o osobnom imenu. Zakonska intervencija je ipak nešto veća nego u prethodnom zakonskom prijedlogu. Zakon o osobnom imenu donesen je u listopadu 2012. godine te je stupio na snagu 3. studenog 2012. Odredbama navedenog zakona uređuje se postupak određivanja i promjene osobnog imena hrvatskih državljana. Osobno ime djeteta određuju roditelji sporazumno, a ukoliko se roditelji nisu sporazumjeli o osobnom imenu djeteta osobno ime određuje nadležni Centar za socijalnu skrb u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva jednog od roditelja. Međutim, isti zakon nije propisao postupanje u slučaju kad roditelji u zakonskom roku nisu odredili osobno ime djetetu, dakle ne radi se o situaciji da se ne slažu oko osobnog imena, nego ga uopće nisu odredili. Pa nacrtom prijedloga ovog Zakona predlažemo obvezu matičaru da u da u tom slučaju izvijesti Centar za socijalnu skrb radi određivanja osobnog imena djetetu. To je jedna promjena koja se predlaže. Sljedeća promjena. Istim zakonom propisano je da se bračni drugovi mogu u roku od godine dana od prestanka braka izjavom pred matičarom vratiti na prezime koje su imali prije sklapanja braka. Kako je 2014. godine donesen Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola predlažemo ovim Zakonom da se životnim partnerima omogući u roku od godine dana od prestanka životnog partnerstva vraćanje na prezime koje su imali prije sklapanja životnog partnerstva, te da se u tom aspektu izjednače sa bračnim drugovima, odnosno da im se omogući vraćanje na prezime na način kao i bračnim drugovima. Također zakonom je propisani postupak promjene osobnog imena maloljetnog djeteta, te da u slučaju kad nema sporazuma roditelja o novom osobnom imenu spor između roditelja rješava Centar za socijalnu skrb. Do sada je postojala mala diskrepancija. Novi Obiteljski zakon iz 2015. utvrđuje da će sud u izvanparničnom postupku odlučiti koji će od roditelja u upravnoj stvari zastupati dijete s obzirom da se u konkretnoj situaciji radi o neusklađenosti odredbi o nadležnom tijelu koje rješava spor roditelja predloženo je usklađivanje odredbi Zakona o osobnom imenu sa navedenim odredbama Obiteljskog zakona iz 2015. godine. Zahvaljujem. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala vama. Prelazimo na rasprave u ime klubova. Prvi klub koji se javio za raspravu je Živi zid, Ivan Vilibor Sinčić. Nema ga. Gubi pravo na raspravu. Drugi klub je MOST nezavisnih lista zastupnik Miro Bulj. Ne vidim ga u dvorani. Gubi pravo na raspravu. I treći klub, Klub zastupnika SDP-a zastupnik Arsen Bauk. Zahvaljujem. Poštovane dame i gospodo bit ću vrlo kratak. Klub zastupnika SDP-a podržava i pozdravlja promjene Zakona o osobnom imenu koje je predložila Vlada RH i drago nam je da se odredbe Zakona o osobnom imenu usklađuju sa dva zakona koji su doneseni za vrijeme naše Vlade. Zahvaljujem. Ovo je bilo vrlo učinkovito i brzo. Hvala vam lijepo. Sljedeći u ime kluba HDZ-a zastupnica Ljubica Lukačić. Hvala vam lijepa gospođo potpredsjednice. Pa evo, ja izražavam svoje zadovoljstvo što je kolega Bauk, što ću podržati ovaj prijedlog izmjena i dopuna ovog zakona. Dakle, državni tajnik je vrlo opširno izložio o kakvim se ovdje izmjenama radi. radi. Dakle, tri izmjene koje su rekla bih važne zato što nisu predviđene u važećem zakonu. Kao što je državni tajnik rekao, dakle radi se o izmjeni kada roditelji nisu uopće odredili ime djetetu. Dakle, da se u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva od jednog roditelja, dakle treba se predložiti ime djeteta ako to nisu učinili odnosno uopće nisu odredili ime djetetu, predviđa se obveza matičara da da izvijesti nadležni centar za socijalnu skrb radi određivanja osobnog imena djeteta. ovim zakonom predviđena je mogućnost, dana je mogućnost da se kao i bračni drugovi da tamo mogu i životni partneri u roku od godine dana podnijeti zahtjev za vraćanje prezimena na ono prezime koje su imali prije zaključenja životnog partnerstva. Obzirom da je Zakon o životnom partnerstvu donesen kasnije od Zakona o osobnom imenu, a Zakon o životnom partnerstvu predlaže i promjenu prezimena, ovo je na neki način, neću reći usklađivanje, ali evo jedna mogućnost koja se daje životnim partnerima da mogu na isti način kao i bračni partneri vratiti na prezime koje su imali prije zaključenja životnog partnerstva. I zadnja izmjena u ovom zakonu odnosni se na promjenu osobnog imena maloljetnog djeteta. Dakle osobno ime maloljetnom djetetu promijenit će se na zahtjev oba roditelja, međutim u slučaju kada jedan od roditelja ne da svoju suglasnost, na promjenu osobnog imena maloljetnom djetetu donijet će nadležno tijelo za poslove skrbništva, tako je bilo do sada. kasnije donesen zakon u 2015. godini Obiteljski zakon, ovaj zakon se usklađuje sa člankom 100. Obiteljskog zakona koji utvrđuje da će sud u izvanparničnom postupku odlučiti koji će od roditelja u upravnoj stvari zastupati dijete. Dakle u ovoj konkretnoj situaciji radi se o neusklađenosti odredbi o nadležnom tijelu koje rješava spor roditelja, pa se stoga i predlaže izmjena ovog zakona. Dakle, ovaj zakon ima kao što je državni tajnik rekao nešto malo više izmjena od od prethodnog zakona o kojem smo raspravljali, one su korisne i rekla bih da će zakon biti primjenjiviji u praksi kada se ove izmjene i dopune donesu. Evo na kraju još mi ostaje jedino da kažem da će klub HDZ-a podržati izmjene i dopune ovog zakona. Hvala. Hvala vam na raspravi. Arsen Bauk je odlučio kratkoću svoje prvotne rasprave nadopuniti replikom. **Bauk, Arsen (SDP)** Kolegice Lukačić, niste me dobro čuli. Ja ne samo da sam podržao nego podržao i pozdravio izmjene zakona što je još dodatna da je gospodin Zekanović sada u dvorani on bi vjerojatno se usprotivio ovim promjenama zakona. Inače Zakon o osobnom imenu je prvi zakon koji je bio cjeloviti prijedlog Ministarstva uprave od kada sam mu ja na čelu

Hvala vama. Imamo još jednu prijavljenu raspravu, Gordan Maras. Nema ga u dvorani. Gubi pravo na raspravu po ovoj točki. Imate li završnu riječ? Nema. Hvala vam lijepo. Zaključujemo raspravu, dakle glasat ćemo najvjerojatnije sutra. **Bauk, Arsen (SDP)** Javljam se iz dva razloga. Prvi je da bi željeli znati hoćemo li glasati sutra da možemo novom zastupniku reći da dođe na sjednicu. A drugi je razlog što bi ja sada formalno htio zatražiti stanku da se jel mi je to jedina poslovnička mogućnost da se očitujem na odgovor državnog tajnika o njihovom stavu o našem zaključku al to mogu napraviti sutra prije glasanja ako mi dopusti predsjednik Sabora pa evo molim da se to uvaži kada bude to, ne mora sad. Hvala. Dobro. Ako sam dobro shvatila onda stanku ćete tražiti sutra ujutro i očitovati se o tome. Hvala vam lijepo. Danas zaključujem zasjedanje. Sutra počinjemo u 9,30 tradicionalno stankom i nastavljamo sa Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade. Hvala vam lijepo.